83, dakle imamo kvorum. Gospođe i gospodo zastupnici, molim vas da se uključite. Ajd dobro, izbrojio je, ne treba se uključivat. Imamo kvorum te možemo pravovaljano odlučivati. Gospođe i gospodo, sukladno članku 204. stavka 2. Poslovnika predložit ću dopunu dnevnog reda 18. sjednice sa novom točkom. Prijedlog za dodjelu povelje zastupnicima 1. saziva Sabora, članovima Vlade i Predsjedništva Republike Hrvatske u periodu '90.-'92. godina kojom se odaje priznanje za izniman doprinos u stvaranju samostalne i suverene Republike Hrvatske. Ima li predlagatelj, predsjednik Sabora je prema Poslovniku. Ima li tko od zastupnica i zastupnika primjedbu na uvrštavanje ove točke u dnevni red 18. sjednice? Nema. Znači nitko nema primjedbu. Utvrđujem da smo dopunili dnevni red 18. sjednice sa predloženom točkom dnevnog reda. Htio bih samo vrlo kratko obrazložiti da je dva puta na sjednici Predsjedništva Sabora ovaj prijedlog bio raspravljen. Mi smo zaključili da ipak 1. zasjedanje Sabora bi trebalo na neki način označiti odnosno odati priznanje sudionicima sudionicima prvog Sabora plus članovima Vlade i Predsjedništva. Nismo išli šire, premda ima dosta ljudi koji nisu bili ni članovi Sabora, ni Vlade, ni Predsjedništva, ali mi se ali mi se nismo mogli upustit u to zbog toga što bi onda to bilo raspravljeno, netko bi predlagao ovo, netko ono. U svakom slučaju, teško bi mogli utvrditi jedan zajednički kriterij. kad smo naznačili koji zastupnici mislim da to se može prihvatiti s time da i Predsjednik Republike koji ima ustavne ovlasti da da druga priznanja, odlikovanja i slično tijekom ove godine može može također donijeti eventualno takve odluke oko priznanja, odnosno odlikovanja ili ili slično. Otvaram raspravu. Javio se potpredsjednik Sabora, gospodin Šeks, radi preciznijeg objašnjenja vezano za obrazloženje za ovu točku dnevnog reda jer se baš nije išlo po onim odlukama da se citiraju obrazloženja. Izvolite, gospodine Šeks. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče, gospođe i gospodo zastupnici. Radi točne i korektne povijesne istine u obrazloženju prijedloga za donošenje ove plakete, ove odluke, obzirom na činjenicu da u obrazloženju stoji da je oružana pobuna bila uz sudjelovanje i potporu jugoslavenske armije trebalo bi to precizirati i formulirati na malo drugačiji način. Naime, u zaključcima Hrvatskog sabora od 8. listopada 1991. godine je utvrđeno i napisano da je na Republiku Hrvatsku izvršena oružana agresija od strane Srbije i tzv. JNA, pa bi u tom smislu trebalo i preformulirati ovaj dio u obrazloženju ove odluke. Daklem, da se ne radi o sudjelovanju i potpori jugoslavenske armije, nego da se radi o oružanoj agresiji na Republiku Hrvatsku od strane tzv. jugoslavenske narodne armije i Srbije. I u tim zaključcima je također i jugoslavenska narodna armija proglašena okupatorskom vojskom. I drugo, u ovom dijelu koji se odnosi na odluku o raskidu državno-pravnih sveza u obrazloženju stoji da je došlo do raskida državno-pravnih sveza Republike Hrvatske sa bivšom SFRJ što je netočno. Jer odluka od 8. listopada glasi: "Republika Hrvatska raskida državno-pravne sveze sa republikama i pokrajinama na temelju kojih je tvorila bivšu SFRJ." Ovakva formulacija bi pretpostavljala da je došlo do secesije Hrvatske od Jugoslavije, ona što je ispravna koja je u odluci o raskidu državno-pravnih sveza, da je SFRJ više je nema. To stoji u tim, također u toj odluci, a da se raskidaju državno-pravne sveze sa onim republikama i pokrajinama sa kojima je Hrvatska tvorila bivšu SFRJ, pa u tom pravcu predlažem da se preformulira obrazloženje ovih zaključaka. Dobro. Hvala. Ima li još rasprava? Ako nema, zaključujem raspravu i dajem prijedlog na glasovanje. Dakle, glasi: Prijedlog za dodjelu povelje zastupnicima prvog saziva Sabora, članovima Vlade i Predsjedniku Republike Hrvatske u periodu od '92. godine kojim se odaje priznanje za izniman doprinos u stvaranju samostalne, suverene Republike Hrvatske. Tko je za ovakvu odluku molim da digne ruku? Hvala. Protiv? Suzdržan?

Hvala vam